Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема министър Сачева! Предложението, което разглеждаме в момента, е свързано с минималния и максималния размер на обезщетението за безработица, като нивата на минималното обезщетение за безработица се запазват, те се замразяват на 12 лв., а максималното обезщетение за безработица също е замразено, и то не само тази година, а и през миналите години. Уважаеми дами и господа, искам да Ви напомня на всички Вас в залата, че в момента се намираме в една изключително сериозна ситуация, свързана с увеличаването на безработните лица. лица. Искам да кажа – недоумявам от това, което, първо, е заложено по отношение на пера, разход, фонд „Безработица“. Ако погледнем разходите за фонд „Безработица“, ще видим, че заложената сума за обезщетение за безработица за 2021 за 2021 г. е около 711 млн. лв., които средства са разчетени да покрият около 103 хиляди безработни лица при среднодневно обезщетение 19 лв. Аз не знам кой е правил този разчет, но в момента ние се намираме в ситуация, в която броят на безработните отново ще бъде увеличен. Сега ще отида конкретно по темата, свързана с обезщетението за безработица, и ще кажа, че минималният размер на обезщетението за безработица действително го получават лица, на които им са прекратени трудовите правоотношения по взаимно съгласие. Това е една от основните хипотези. Много голям процент в момента, в текущата ситуация, са хора, които вече са се възползвали от правото да ползват обезщетение за безработица и поради закриването на предприятията, поради прекратяването на договорите, защото съответно работодателите не могат да поемат тежестта на тези работници и мярката 60/40 по никакъв начин не може да окаже въздействие върху тях, също им биват прекратени правоотношенията. И те също ще имат право на това минимално обезщетение за безработица. Защо 12 лв., защо 250 лв. на месец, след като

този размер на минималното обезщетение възлизаше на около 60%. Ако обърнем 60-те процента към минималната работна заплата, каквато се предлага в момента, поне минимумът на това обезщетение би трябвало да бъде 18 лв. Аз недоумявам защо в тази ситуация Вие поддържате идеята минималното обезщетение за безработица да бъде равно на 12 лв. и всички тези хора, които отиват в бюрата по труда, в крайна сметка да получават сума, далеч от прага на бедността. Затова и нашето предложение е адекватно и то е съобразено с ръста на минималната работна заплата, и 60% от нея. По този начин ние предлагаме и увеличение на максималното обезщетение за безработица, защото високодоходните групи, в крайна сметка се осигуряват върху много по-високи доходи, а има таван на това максимално обезщетение, с идеята по никакъв начин да не стимулираме безработицата. Няма как – в тази здравна криза, безработицата неминуемо ще се увеличи и аз не виждам как Вие си спомняте, че първата актуализация на бюджета на държавното обществено осигуряване беше свързана с фонд „Безработица“… Защо в момента първо занижаваме разходната част по отношение на фонд „Безработица“, ако прогнозираме, че ще има много по-висок ръст на безработицата и защо не защитим всички тези безработни лица с едни адекватни размери на среднодневното обезщетение за безработица? Аз смятам, че адекватното предложение е нашето. Преразгледайте Вашата позиция и го подкрепете! Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Клисурска. Има ли реплики? Не виждам желаещи. Други изказвания?

Господин Председател, дами и господа народни представители! Слушайки двамата преждеговоривши, отново виждаме как БСП заблуждава цялата българска общественост за това какво е обезщетението, когато хората отидат на борсата. на борсата. Една част от народните представители са били работодатели и им е известно, че когато даден бизнес закъса, няма възможност да плаща заплати, съкращава част или целия персонал и тези хора, които са съкратени, получават 60% от брутното си възнаграждение като обезщетение месечно. Защо заблуждавате и лъжете хората – един вид, че който е пострадал от кризата в днешно време, реално той ще взема 12 лв. на ден. Ами не е така!

240 лв.? Работещите на временен договор, ако са напуснали доброволно дадена фирма и са подписали, че напускат работа по взаимно съгласие с работодателя, то си е за тяхна сметка, и ще получават по-ниско обезщетение – това е факт. Въпреки това, въпреки че има криза, въпреки че догодина приходите ще са по-малки, най-вероятно в следващия бюджет отколкото са били в предходните години, въпреки това управляващото мнозинство вдига обезщетението от 9 на 12 лв.,

Благодаря, господин Ангелов. Реплики? Госпожо Клисурска, заповядайте. колеги, поставете си маските, не ме принуждавайте да Ви разобличавам пред Вашите избиратели. обаче Вие явно не можете да разберете какво говорим от трибуната. Има голям процент от хората, които са се възползвали от това обезщетение в рамките на предходните три години и в момента, независимо че са се осигурявали на реалните си доходи, тяхното обезщетение за безработица ще бъде минималното. Другото – 568 позиции по икономически дейности – в момента хората получават минимални размери на минимална заплата. Сметнете ги 60% от минималната работна заплата. На тези хора доходите им са завидно ниски. Милион и 500 хиляди български граждани получават възнаграждения, близки до минималната заплата. Като отидат на бюрата по труда, колко ще получават, уважаеми господин Ангелов? Когато от трибуната обосновавам нашето предложение, имам предвид всички фактори. Аз споменах факторите, свързани с прекратяване на правоотношението по взаимно съгласие. Това не е единствената хипотеза за получаване на минимално обезщетение за безработица. Когато Вие говорите, използвате явно заучени неща, които не не съответстват на законодателството такова, каквото е регламентирано. Надявам се в репликата си просто да се извините на нашата парламентарна група, защото нашето предложение е адекватното – 60% от получаваното, ако е минималното, 60% са 17 лв., а не 12 лв. и не се увеличава

Председател. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Ангелов, една много кратка реплика. С това, което казахте, Вие демонстрирате едно непознаване на Кодекса за социалното осигуряване, което не е укоримо, защото не е длъжен всеки да знае Кодекса за социалното осигуряване. Там, ако си направите труда да отворите, ще видите, че много групи хора, които се осигуряват и после придобиват право на обезщетение, не получават 60% от възнаграждението, върху което са се осигурявали, а получават минималното обезщетение. Също така си направете труда да погледнете колко човека от всички регистрирани в НОИ за получаване на обезщетение, обезщетение, получават минималното обезщетение. Това е едната страна. Другата страна, на която искам да Ви обърна внимание, е, че в момент като този, когато е криза и трябва да подпомагаме тези хора, които са останали без работа, и се чудим как да ги подпомогнем… Ние се чудим де, Вие не се чудите как да ги подпомогнете, защото не искате да ги подпомагате… Ето сега Ви предлагам един елегантен начин да ги подпомагаме тези хора. Когато останат без работа, да могат да получават едно адекватно обезщетение, а те ще остават все повече хора без работа и ще им се налага да се възползват от минималното обезщетение по Кодекса за социално осигуряване. Помислете ги тези работи и не се хвърляйте тук да обвинявате БСП, че правело… БСП предлага последователни

Аз наблегнах на това, че заблуждавате хората във Вашите изказвания, защото го правите. Вие показвате само една част от нещата, която Ви е изгодно да покажете – колко е лошо, а не казвате как стои ситуацията. Аз показах другата част на нещата, и това е важно. Когато имате някакви данни – кой получава минималното, кой не, излезте и кажете: толкова получават това, толкова – това, толкова – това, а не Вие излизате и само лошото – кое е най-малко, кое е най-малко! Ами кажете цялата ситуация. Изкажете се нормално, бъдете обективни. Защото ние Вашите предложения и Вашите действия сме ги виждали – виждали сме 3 долара пенсия, 15 долара заплата и 20 евроцента обезщетение, дневно обезщетение на ден за безработен – 20 цента! (Оживление и България“.) Така че няма нужда на нас да ни обяснявате колко разбираме или не разбираме. Ние може да разбираме, но въпросът е, че нещата, които правим, са в полза на хората и се случват. А Вие само приказвате и нищо не сте направили за хората до момента, когато сте управлявали държавата. Напротив, само назад, назад и назад! Благодаря, господин Ангелов. Сега, господин Гьоков, изказване взехте. Процедура по начина на водене

И Вие по този начин предизвикахте ответна реакция. Аз апелирам при разглеждането на останалата част от Законопроекта да се въздържате от критики към определена политическа сила, тъй като времето за това мина още при първото четене, когато се гледаше философията. Ако имате някакво политическо изказване, имате правото да се възползвате, да вземете думата от името на парламентарна група за изказване извън обсъждания дневен ред. Но пак се обръщам с молба към всички народни представители – и отляво, и отдясно, продължавайки да разглеждаме Закона, да се обсъжда текст по текст и да се взема отношение по съответните предложения на парламентарната група или на отделните народни представители.

Гласували 88 народни представители: за 22, против 22, въздържали се 44. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване следващото предложение – на народния представител Георги Гьоков и група народни представители,

Прекратете гласуването

Продължете по Доклада. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Янков и група народни представители: В § 8 от Преходни Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 650 лв.“ Комисията не подкрепя предложението

Предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители: „Член 12 се изменя по следния начин: „Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

В чл. 12 ние правим предложение обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да бъде обвързано с минималната работна заплата или в рамките на 650 лв. Уважаеми дами и господа народни представители, обръщам се към Вас като майка, като български родител с надеждата, че по тази тема ще има консенсус. Защото става въпрос за отглеждане на дете в добра среда. Става въпрос за майчинство, става въпрос за българските родители. Искам да кажа, че става въпрос само и единствено за осигурени майки. За да получаваш такова обезщетение, трябва да имаш осигурителен принос към системата, след което това, което си получавал 24 месеца назад, по това се изчислява и обезщетението, което ще имаш и дали изобщо ще имаш за първата година, съответно за втората за пореден път се замразява. Искам да припомня, че от 2014 г. насам то е с такива унизителни размери. От 2014 г. до 2018 г. е 340 лв., а едва през 2018 г. се увеличава на 380 лв. Но сами разбирате как се гледа едно дете с 380 лв., точно в тази възраст, в която е най-нужно то да получи храна, да получи дрешки, да има достоен живот това семейство. Много пъти сме коментирали тази тема. Аз не искам да навлизам в подробности. Смятам, че и Вие разбирате, че тази сума е изключително мизерна за българските семейства. Но все пак да напомня, защото говорим за осигурителен принос. За общо заболяване и майчинство се осигуряват както мъжът, така и жената в едно семейство и при настъпване на раждането, и след това години наред. Програмата на управляващите е записано, че основна цел е справянето с демографските проблеми! Как го показвате, така ли?! Така че години наред това обезщетение остава на такива ниски нива! Уважаеми управляващи, започнах спокойно, без критика. Няма нужда – и да Ви критикуваме, Вие няма да ни разберете, защото, видиш ли, това предложение идва от БСП. Но по някои теми трябва да спрем с дребното заяждане и с популизма, защото много пъти тук е ставало въпрос за подкрепата за българските семейства. Но, пак казвам, това не е подкрепа – това са осигурителни права, които трябва да бъдат достойни и да защитим българските семейства. Призовавам Ви да приемете нашето предложение и да гласувате за, без за това да се чувствате задължени да гласувате, просто защото някой Ви е казал и подвикнал за или против.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! И този спор водим от много дълго време. Десетки варианти сме предлагали през годините и сме срещали категоричния отпор в лицето на мнозинството сякаш става въпрос не за българските майки, отглеждащи български деца, а за някакви извънземни, с които нямаме нищо общо като народни представители. Раждането на дете в едно младо семейство е радостно събитие, но то колкото и радостно, е сложно е сложно събитие, защото променя из основи личния и най-вече професионалния живот на тези млади хора. Добре, че в България са управлявали след 10 ноември леви правителства и леви мнозинства,

в годините няма изграден механизъм и обективен критерий за определяне на размера на това парично обезщетение, но това не бива да е оправдание и основание да се замразява това обезщетение на недопустимо ниски нива. Неадекватните размери и заместване на това обезщетение са едни от най-дразнещите обществото действия по време на бюджетната процедура. Обществото изразява загриженост за демографията, за ниската раждаемост, за застаряващото население, но само на приказки и с декларации. Ограничавате се да отбелязвате, че майчинството в България е едно от най-продължителното, но пропускате факта, че обезщетенията са едни от най-ниските, а детските заведения са недостъпни, за да се осигури грижа за майките и децата и няма изграден друг механизъм, който да подпомага майката да се върне на работа, спокойна за детето си. И така, през следващата 2021 г. се очертава да не отстъпите от политиката си спрямо майките, които ще отглеждат децата си между първата и втората година, защото обезщетението остава отново колкото беше и през тази година – 380 лв. Нищо, че има ръст на заплати, на осигуровки в абсолютна стойност, нищо, че има инфлация и това е въпреки увеличаването на минималната работна заплата с 9,8% за 2019 г., с 8,9% за 2020 г., с 6,57% за 2021 г. Това е цинизъм, защото разходите в бюджета за обезщетение за отглеждане на дете след първата година намаляват заради демографската криза, заради значително по-малкия брой деца, които се раждат, а размерът на обезщетението се замразява на 380 лв.

Сега ако пак направим сметки – миналата година беше с 32 лв., тоест 9,2% над линията на бедност, тази година вече е само 12 лв. над линията на бедност, а това са цели 3,3% над нея. Задайте си въпроса преди да гласувате: не вкарваме ли тези млади хора в бедност? Или мнозинството подценява ролята на това обезщетение в битката с бедността, която уж същото това мнозинство води. Парламентарната група на „БСП за България“ е последователна – когато управлява, това обезщетение за отглеждане на малко дете от една до две години е равно е равно на минималната работна заплата. Когато е в опозиция, предлага на управляващите да се обвърже с минималната работна заплата и да е равно на нея. Точно това предлагаме и сега – замразяването и безсрамно ниското ниво на обезщетение за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст да се увеличи от 380 лв. на 650 лв., колкото е предложената от Вас минимална работна заплата. Увеличение с еди-колко си лева на месец и това прави някъде около 4000 лв. годишно за всяка българска майка, която отглежда детето си сама през втората година. Пари има – обяснихме откъде ще дойдат. Българските майка заслужават това и ние очакваме подкрепа за нашето предложение. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Четвърта година подред ние Ви предлагаме майчинството да бъде равно през втората година на сумата, която получават българите, които работят на минимална работна заплата. Трудът на една майка между първата и втората година е достоен поне за минимална работна заплата. Знаете ли колко получава в момента? Триста и осемдесет лева! Знаете ли това колко се пада на ден? Дванадесет Опитайте се Вие да живеете с 12,60 лв., попитайте една майка как си отглежда детето в момента. Сетете се, че от петък затварят детските ясли до месец март, какво правим, къде отиват тези деца – на година и половина…

Защото днес Вие не защитихте нито едно число, което предлагате, днес Вие само подвиквахте от място. Това определено не е политика. Това не е и политика с грижа за хората на България, каквато твърдите, че провеждате. Това е убийство на българския народ.

стандарт на живот, защото 9406 деца в София са получили съобщение: „Тази година Вашето дете не е класирано в детска градина в София.“ Какво правят тези деца?

Не виждам желаещи. Други изказвания? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване чл. 12. Първото предложение, неприето от Комисията, е на Хасан Адемов и група народни представители. Гласували

представители. Гласували 120 народни представители: за 44, против 30, въздържали се 46. Предложението не е прието. Пак напомням: уважаеми народни представители, поставете си маските! Има хора в залата Следващото предложение, което подлагам на гласуване, е на народния представител Красимир Янков и група народни представители. Гласували

Прекратете гласуването

Подлагам на гласуване следващото предложение – на народния представител Георги Гьоков и група народни представители, неподкрепено от Комисията. Гласували

Прекратете гласуването

Гласували 147 народни представители: за 83, против 54, въздържали се 10. Предложението е прието. Отрицателен вот – господин Недялков, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Гласувах против запазването размера на обезщетението за отглеждане на дете до двегодишна възраст, защото запазването на това обезщетение досега беше изтъквано от мнозинството като стимул младата майка или младият баща, този който получава обезщетението, да избърза и да отиде на пазара на труда, да започне да работи. Сегашната обстановка Ви задължаваше да преосмислите тази своя позиция, защото обезщетението за отглеждане на дете до две години можеше да се яви един сериозен аргумент по времето на криза тези хора да бъдат запазени в семейството, тези хора да могат да отгледат детето до двегодишна възраст и да могат след това да дадат на това дете по-нататъшно бъдеще. Ако сте се страхували от това, че тази привилегия после не може да се отнеме като мине кризата, много грешите. Това не е привилегия,

чл. 13. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 15. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 16.

Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване членове 13 – 17 по вносител. Гласували

за § 1. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2021 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за допълнителни разходи за персонал за дейности, свързани с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.“

„Алинея 1 на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби се изменя по следния начин: (1) Към пенсията или сбора от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер, за всеки от месеците през 2021 г. се изплаща допълнителна сума в размер на 100 лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6. ПРЕДСЕДАТЕЛ Откривам разискванията по наименованието на Раздела „Преходни и заключителни разпоредби“, както и по параграфи от 1 до 6. Има ли изказвания?

(2) За 2021 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер на 1440 лв.

В Преходни и заключителни разпоредби на КСО в чл. 22 се създава нова алинея 3: „Ал. 3. Осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2020 г., се извършва от 01.01.2021 г. с процент, определен по чл. 100. Ал. 3 става ал. 4.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Виолета Желева и група народни представители:

2. В изречение второ думите „на член на семейството“ се заличават.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Янков и група народни представители: В § 8 от Преходни и заключителни разпоредби, в Кодекса за социално осигуряване, в т. 2, в чл. 40, ал. 5: „думата „три“ да се замени с „едно“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Гьоков и група народни представители:

отпуснати до 31 декември 2016 г., се преизчисляват от 1 юли 2021 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2016 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на чл. 70, 75 и 79. (2) Преизчисляването на пенсиите по ал. 1 се извършва ако това е по-благоприятно за лицето.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Георги Гьоков: „В Преходни и заключителни разпоредби, § 8, т. 6 се правят следните изменения и допълнения:

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Надя Клисурска-Жекова и група народни представители: „В Преходни и заключителни разпоредби в § 8 т. 7 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители: „В § 8, изменящ Кодекса за социално осигуряване, се правят следните изменения и допълнения:

13а. „В член 100, ал. 1 думите „от 1 юли“ се заменят с „от 1 януари“. 3. § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване се изменя, както следва: „§ 6. Считано от 01.01.2021 г. отпада максималният размер на пенсиите.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

„1. В чл. 33: а) в ал. 5 се създава т. 19: „19. води регистър на изплатените гарантирани вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.“; б) алинея 6 се изменя така: „(6) Данните и документите, необходими за осъществяване на функциите и правомощията на Националния осигурителен институт, се предоставят безплатно от съответните държавни и общински органи, включително от ЕСГРАОН, от Националния статистически институт, от Националния архивен фонд и от лечебните заведения, както и от Главна дирекция „Гранична полиция“ и/или

е необходимо да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца;“. 3. В чл. 54г: а) алинея 2 се отменя; б) алинея 4 се изменя така: „(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 спира с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетението за безработица, когато е необходимо: 1. събиране на доказателства за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, придобит при прилагане на разпоредбите на международен договор, по който Република България е страна, или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност; 2. извършване на проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на обезщетението; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца.“

а) в ал. 10 се създава т. 3: „3. в размера на вноската за фонд „Пенсии“ по т. 1 и 2 се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г., включително.“ б) създава се ал. 19: „(19) При определянето на размера на пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се взема предвид и броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, по ред и начин, определени в наредбата по чл. 106.“ 7. В чл. 73, ал. 3 думите „чл. 68“ се заменят с „чл. 68, ал. 1“.

„6. са представени или се установят данни за обстоятелства, които могат да доведат до нейното прекратяване на основанията по чл. 96, ал. 1; 1; 7. се установят данни за извършено престъпление от значение за правото или размера на пенсията; в този случай материалите, обосноваващи спирането, се изпращат на съответния прокурор; след приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на длъжностното лице материалите от него се изпращат на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 за възобновяване изплащането на пенсията или за прекратяването

„(1) Изплащането на пенсията се възобновява: 1. по писмено заявление на пенсионера, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 3, като изплащането се възобновява от датата на спирането, ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, а ако е подадено след това – от датата на заявлението; 2. по писмено заявление на пенсионера, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 4, като изплащането се възобновява от датата на заявлението; 3. по писмено заявление на пенсионера или въз основа на получена информация, че е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, като изплащането се възобновява от датата на отпадане на основанието за спиране, ако заявлението или информацията са получени в тригодишен срок от тази дата, а ако са получени след това – от датата на получаването им; 4. по инициатива на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 6 и 7 и няма основание за прекратяване на пенсията, като изплащането се възобновява от датата на спирането. (2) Прекратената пенсия се възстановява по писмено заявление на пенсионера, считано от: 1. датата, на която е отпаднало основанието за прекратяването ѝ, ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, а ако е подадено след това – от датата на заявлението; 2. датата на прекратяването ѝ, ако се установи, че пенсионерът не се е явил за редовно преосвидетелстване поради уважителни причини – в случаите по чл. 96, ал. 1, т. 5.“; б) алинея 3 се отменя. 13. В чл. 98: а) алинея 2 се изменя така: „(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават и разпореждания за: 1. спиране на производството по отпускане, изменение или преизчисляване на пенсия на пенсия и/или добавка, когато в хода на производството: а) възникне необходимост да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера на размера на пенсията/добавката; в този случай спирането е до приключване на проверката, но за не повече от 6 месеца; б) се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството; в този случай след спиране на производството материалите, обосноваващи спирането, се изпращат на съответния прокурор; след приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на длъжностното лице по ал. 1 за продължаване на спряното производство; 2. възстановяване на неоснователно изплатени суми за пенсии; дължимите суми по разпореждането се събират чрез удръжки от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез предвидените в чл. 114, ал. 5 способи.“;

Пенсиите, свързани с трудова дейност – за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест, може да се преизчисляват по един от следните начини: 1. служебно – с допълнително придобития от пенсионера осигурителен стаж в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията; 2. по заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителния стаж и осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. (2) Пенсията подлежи на служебно преизчисляване по ал. 1, т. 1, когато пенсионерът е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година и не е подал заявление по ал. 1, т. 2 до датата на служебното преизчисляване. Преизчисляването се извършва считано от 1 април на съответната година, като се вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до 31 декември, включително, на предходната календарна година и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт към 1 март на текущата календарна година. (3) Заявление за преизчисляване на пенсията по ал. 1, т. 2 може да подаде всяко лице с допълнително придобит осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането, съответно след последното преизчисляване на пенсията. Преизчисляването се извършва ежегодно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, като се вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, а за самоосигуряващите се лица – данните за внесените осигурителни вноски, които се отнасят за времето до края на месеца на подаване на заявлението и които са налични в информационната система на Националния осигурителен институт. Когато към датата на преизчисляването не са налични такива данни, длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 постановява разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията, като същата не подлежи на последващо преизчисляване по ал. 1, т. 2, освен ако пенсионерът не подаде ново заявление. (4) В случай че преизчисляването по ал. 1, т. 2 с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията се определя само въз основа на данните за осигурителния стаж за същия период. период. (5) Преизчисляването на пенсиите по този член се извършва по реда на чл. 70, съответно на чл. 75 – 77. При преизчисляването на пенсията се взема предвид средномесечният осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото ѝ отпускане, а за пенсия, отпусната до 1 януари 2000 г. – средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 г., след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и индексира съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията. При преизчисляването осигурителният стаж, положен след 31 декември 2010 г., не се превръща по реда на чл. 104.“ 104.“ 15. В чл. 105, ал. 2 след думата „пенсия“ се добавя „и добавки, включително след смъртта на пенсионера“ и се поставя запетая. 16. В чл. 113, ал. 1 думата „неправилно“ се заменя с „неоснователно“.

и 31 декември 2020 г. включително, пенсионерът е подал заявление по чл. 102, ал. 3 в редакцията ѝ към 31 декември 2020 г., пенсията му продължава да се преизчислява ежегодно след 31 декември 2020 г. при условията и по реда на: на: 1. чл. 102, ал. 1, т. 1 – от 1 април на съответната година, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж, придобит от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му; му; 2. чл. 102, ал. 1, т. 2 – от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния стаж и осигурителния доход, придобити от него след отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му.“; б) създава се § 7д: „§ 7д. Пенсия, отпусната с начална дата до 31 август 2021 г. включително с индивидуален до 31 август 2021 г. включително с индивидуален коефициент, намален по реда на чл. 70 или на отменената ал. 3 на чл. 127, може да бъде преизчислена по заявление на пенсионера, подадено не по-късно от 30 септември 2022 г. до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията. При преизчисляването индивидуалният коефициент се определя съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като относно намалението му се прилагат чл. 70, ал. 10, т. 1-3, ал. 11 и ал. 19, ако това е по-благоприятно за пенсионера. Пенсията се преизчислява считано от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.“ в) в § 22ц, ал. 1 числото „2023“ се заменя с „2022“; „2022“; г) създава се § 22ч: „§ 22ч. Наследствена или персонална пенсия, прекратена поради непълно осиновяване, може да бъде възстановена по писмено заявление, подадено от осиновителя,

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! По повечето измерители, свързани с бедността в България, сме на последно място в Европейския съюз. Основният индикатор на Европа е риск от бедност и социално изключване. За България показва 32,8 за последната година, и никой няма право да отрича, че тези цели 33% от българите изпитват тежки материални лишения и това са предимно възрастни хора, пенсионери, които са най застрашени. Последните месеци, дали заради масовите протести, дали заради предстоящите избори, се отличават от останалите, защото бяха изпълнени със сигнали за правителствени мерки, които да борят икономическите и социалните последствия от кризата. В това число и решения за пенсиите. Пък и времето съвпада с финала на бюджетната процедура за 2021 г. На 17 септември социалният министър обяви, че се обсъждат три варианта за пенсиите и има готовност, както да бъде продължена мярката с 50 лв., така и да се преизчислят пенсиите с доходите от 2015 г. Третият вариант с диференцираното осъвременяване на пенсиите въобще не искам да го споменавам. Между другото тя спомена, цитирам дословно: „Моето виждане като социален министър е, че по-добре е да направим преизчисляване на пенсиите.“ Изключително важни са политиките при осъвременяване на пенсиите. Явно предлаганите до момента методи не дават резултати и затова БСП апелира за друг подход, друга логика, друга последователност в пенсионния модел. Подход, при който не се нарушава основният принцип пенсиите да се отпускат и изплащат според осигурителния принос на лицето. В пълно съответствие с това наше алтернативно предложение за преизчисляването на пенсиите е пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2016 г., се преизчисляват от 1 юли 2021 г., като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средно месечния осигурителен доход за страната за 2016 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и по реда на Кодекса на социално осигуряване. Преизчисляването на пенсиите се прави само ако то е по-благоприятно за лицето. Кратко, точно и ясно. Преизчисляване на всички пенсии отпуснати до края на 2016 г. Необходима сума – 800 милиона. При представяне на параметрите по чл. 1, чл. 2 и чл. 3 приходите, разходите и трансферите в нашия алтернативен, консолидиран бюджет за 2021 г. на държавното обществено осигуряване. Ясно и точно обяснихме откъде ще дойдат парите за това преизчисляване. Отново ще цитирам дословно министъра на труда и социалната политика: „ В момента даваме около 106 милиона за тези 50 лв. добавки.“ Това е около милиард и 200 милиона годишно. Със същата тази биха могли да бъдат преизчислени пенсиите на почти 1 милион 100 хиляди български пенсионери. направи баланс между пенсиите на хората, които са се пенсионирали през 2015 г., и тези, които са се пенсионирали преди това. Единственото такова преизчисляване беше извършено през 2008 г. със средния осигурителен доход за 2007 г., тогава 398,17 лв. от правителството на Тройната коалиция. Оттогава до момента – 2020 г. средният осигурителен доход е нараснал близо три пъти. В резултат на което различията между старите и новите пенсии, при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице, станаха значителни. Това, наред с неадекватното осъвременяване на пенсиите по чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, обрича немалка част от българските пенсионери, въпреки своя осигурителен принос, да получават по-ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно това противопоставя хората със стари пенсии на новите пенсионери и демотивира работещите хора да се осигуряват на реалните си доходи, защото и без това ще получат неадекватно ниски пенсии. Преизчисляването на пенсиите е само една от необходимите стъпки за търсене на трайно решение с адекватността на размерите на пенсиите, но тя според нас – от „БСП за България“, първата и най-важна, защото все повече се задълбочава проблемът с един от основните принципи на осигуряването, какъвто е равнопоставеността на осигурените лица. Всяко отлагане на решението за в бъдеще ще изисква огромни финансови ресурси. Не можем да си затваряме очите и да не виждаме неравенствата. Обръщам се към всички, защото вече всички са убедени, че единственото решение в пенсионната система за преодоляване на разликите между старо и новоотпуснатите пенсии и за адекватността на размерите им е преизчисляването на пенсиите извисете се над партийните интереси и коалиционните споразумения и подкрепете предложението, защото е справедливо решение и с това ще покажем, че сме отговорни и загрижени за българите, дори и за тези, които са в пенсионна възраст. Подкрепете единственото възможно и справедливо решение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

Колеги, правя две предложения в този § 8. Първото предложение е свързано с индексация на пенсиите. Какво означава това? В момента формулата за изчисляване размера на пенсиите казва: размерът на пенсията се определя, като доходът се умножи по 1,2 – така пише в Кодекса за социално осигуряване. 1,2 е коефициентът за всяка година прослужен стаж. Това, което предлагаме, е 1,2 да се замени с 1,3, което гарантира 10% увеличение, забележете, на всички пенсии, абсолютно на всички пенсии. Това е много важно – 10% увеличение на всички пенсии. И финансовият ефект на това предложение е 595 милиона. Другото предложение, което правим, е свързано с осъвременяването на всички пенсии, забележете, на всички пенсии от 1 януари 2021 г. В момента предложението на управляващите е минималният и максималният размер на пенсиите да бъдат осъвременени от 1 януари, при това с 20%, а всички останали – от 1 юли. Адски несправедливо предложение. Затова предлагаме всички пенсии да бъдат осъвременени от 1 януари 2021 г. Финансовият ефект на това предложение е 305 милиона. Тоест с около 900 милиона могат да се постигнат два ефекта: първият ефект всички пенсии да бъдат индексирани с 10%; вторият ефект – всички пенсии да бъдат осъвременени от 1 януари 2021 г. с 900 милиона. Отварям една скоба, за да кажа, че предложенията на управляващите в този закон струват 1 милиард 770 милиона само за промените във фонд „Пенсии“. Това е разликата, която искам да подчертая. И сега няколко думи по отношение на това, което каза преди малко господин Гьоков. Уважаеми колеги, вижте сега за какво става въпрос. Преди малко казах, че размерът на пенсията се определя, като доходът се умножи по този коефициент 1,2. Доходът обаче как се определя? Доходът се определя, като индивидуалният пенсионен коефициент на всяко едно лице през неговия стаж и през неговия осигурителен доход умножи със средния осигурителен доход на страната 12 месеца преди деня на пенсиониране. Този среден осигурителен доход, ако кажа, че расте всеки ден, няма да излъжа, но всеки месец със сигурност расте. Ето това, което предлагате Вие – 2016 г., среден осигурителен доход 780,75 лв. Октомври месец – миналия месец, 2020 г. средният осигурителен доход е 1060,50 лв. Ако едно лице се пенсионира сега с осигурителния доход за месец ноември, а Вие сте преизчислили пенсиите дори с осигурителния доход за 2020 г., този, който е с новата пенсия, винаги ще има по-голям размер на пенсията заради тази формула, която Ви казах преди малко. И сега вижте, при положение че Вие преизчислите пенсиите

финансовият ефект е 605 милиона за шест месеца. 605 милиона за шест месеца – от юли до края на годината, 1 милиард и 325 хиляди пенсии ще бъдат без една стотинка увеличение от това преизчисление. И ще Ви кажа защо. Абсолютно вярно е това. Ако искате, това мога да Ви го докажа с числа. Вижте, първото нещо, което е, действителният размер на пенсията е под минималния за съответния вид. Преизчисляваме пенсията на конкретното лице, но неговият реален размер на пенсията е под 300 лв., с политическото решение той е 300 лв., но неговият размер дори с преизчислението, с този среден осигурителен доход, ще остане под минималния размер и ще бъде… Той няма да има никакъв ефект от това преувеличение. Неговата пенсия ще бъде пак 300 лв. Този, който е на максимален размер, по същия начин, защото има таван на пенсиите. Следващото нещо ако пенсията е изчислена от по-висок среден осигурителен доход, той пак няма да получи нито една стотинка, защото Вие предлагате преизчисление на пенсиите със средния осигурителен доход за 2016 г., който е 780,75 лв. Тоест всички, които се пенсионират след 2016 г., ще бъдат пенсионирани с по-висок среден осигурителен доход от този, който е за 2016 г., защото той расте, а средният осигурителен доход участва при изчислението на дохода, а доходът участва при изчислението на размера. 1 милион и 325 хиляди пенсионери няма да получат нито една стотинка, ако се възползвате от този въпрос. Знам очакванията на българските пенсионери от това изчисляване. Колеги, направете си сметката какво можем да постигнем с тези 605 милиона – дали можем да удовлетворим очакванията на тези хора? Аз знам, че има несправедливост там, но всяка новоотпусната пенсия дори при едни и същи условия заради средния осигурителен доход, който участва, пак повтарям, във формулата за изчисляване размера на пенсията, ще бъде по-висока.

Уважаеми доктор Адемов, аз няма да оспорвам това, което казвате, само ще цитирам. Ние не сме казали, че решаваме на сто процента проблемите, дори казах, че това е първата стъпка към решаването. Разбира се, най-справедливо е, както е направено през 2008 г. – със средноосигурителния доход за 2007 г., и всичко е наред. Само че сега стават много пари, защото управляващите до момента задържаха това преизчисляване от 2008 г. досега – вече 12 години, и се натрупаха много средства. Откъде да се вземат в пенсионната система? Затова ще се направи поетапно. И, ако забелязвате, в нашите предложения има и следващо предложение, то е същото като Вашето

и се стремим да избегнем това нещо. Но никъде не е казано, че решаваме изцяло проблема на пенсионерите с това преизчисляване. Ние доближаваме, затваряме ножицата на

долу-горе три пъти по-висок доход. Но затваряме тази ножица между староотпуснатите и новоотпуснатите пенсии. Аз комуникирам с десетки пенсионерски организации, като всеки прави изчисления и предлага… ПРЕДСЕДАТЕЛ как да се направят нещата. Ние също знаем как да се направят нещата, въпросът е в това, че когато трябва да правиш едно действие, трябва да кажеш откъде ще дойдат парите.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Адемов, във Вашето изказване използвахте некоректно данни, свързани с броя на пенсионерите и тези, които ще бъдат обхванати. Позволете ми да кажа коректните данни. В момента българските пенсионери са 2 милиона 116 хиляди. Вие казахте, че 1 милион 325 хиляди български пенсионери ще бъдат обхванати от нашето предложение

да станат 2 милиона и 500 хиляди по данните, които Вие посочихте. Но, за да бъдем коректни, нека да кажем какво се случва в момента. Индексирането, което правим всяка година по „швейцарското правило“ от 1 юли, е увеличило средно доходите на българските пенсионери около 54% за тези 11 години, откакто е правено последното преизчисление на пенсиите. Но ръстът на средния осигурителен доход през 2008 г. е бил около 398 лв., а в момента е около 1000 лв. Действително има една група пенсионери, които няма да бъдат обхванати от мярката, които са се пенсионирали след 2016 г., но те са се пенсионирали на база осигурителен доход, който е доста по-висок. Те затова няма да бъдат обхванати и затова няма да бъдат ощетени. Една част от тези пенсионери, които няма да бъдат обхванати, са обхванати, защото получават минималния размер на пенсията. Но онзи огромен процент от 75% от българските пенсионери ще бъдат засегнати от тази мярка

нараства, трябва да получат адекватни пенсии, защото в момента само с изпреварващото нарастване на минималната пенсия техните пенсии буквално са на минимума.

защото няма да Ви цитирам и да вадя стенограми от предходни разисквания на проблема с преизчисляването на пенсиите, изобщо с разискването на пенсионната система, защото Вие сам казахте, че единствено и само увеличаване с 20% на минималната пенсия, това е политически инструмент. Ние казваме същото, така че не мога да се съглася, че трябва да използваме и да се намесваме в пенсионния модел с политически инструменти, които са ни удобни преди изборите. Вие сам сте заявявали, че пенсионната система е сложна и трябва да подхождаме със системен подход. Какво значи системен подход? Подход, който трябва да има логика за в бъдеще и Вие сте заявявали, че най-добрият такъв е осъвременяване на пенсиите. Не, както в момента се случва, защото минималните пенсии ще бъдат увеличени, забележете, с 20% от 1 януари, и като като прибавим 5% от 1 юли ще станат 25% за минималните пенсии. Това не е ли намеса в пенсионната система? Това, което Вие винаги сте заявявали, а всички други, които са над 300 лв., ще получат само 5%. Най-ощетени са тези, които са над линията на бедност, защото те дори няма да получат и така промотираните ваучери за храна. Те остават най-ощетени и затова ние казваме, че принципът е сбъркан и се водим от принципа за справедливост. Не всички ще бъдат обхванати от това преизчисление. Това е факт. Но това е справедливият подход. Също така има записано в нашето предложение, че ще бъдат преизчислени само ако това е по-благоприятно за гражданите. Благодаря Ви.

Благодаря Ви, уважаеми колеги за репликите. Аз никога не съм казвал, че съм против преизчисляването на пенсиите. Дори и ГЕРБ не са го казвали, казвали са в предизборните си обещания, че ще преизчислят всички пенсии. По отношение на фактите, колеги, никога от тази трибуна не съм си позволявал собствени факти. Това са официални факти – ако искате, мога да Ви докажа с числа. А що се отнася до броя на пенсионерите и пенсиите – между броя на пенсионерите и пенсиите, защото част от пенсионерите получават и по две пенсии. По отношение на това какво трябва да се направи? Трябва да се направи първата стъпка, трябва да се направят две стъпки, трябва да се направят три стъпки, за да бъде преодоляно това нещо. Можехте да го разпишете в преходна разпоредба, примерно от 2021 г. осъвременяваме следващата кохорта пенсионери. Аз знам, че един ден това ще се случи – въпросът е дали отлагането на преизчислението на пенсиите няма да струва много по-скъпо, отколкото струва сега. Това е големият проблем. Благодаря, господин Адемов. Други изказвания? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Да, извинявайте. Госпожо Христова, заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Тъй като сме на тема пенсии, ще кажа какви са нашите предложения във връзка с пенсиите. Ние също така, парламентарната група на ВОЛЯ смятаме, че е несправедливо минималните пенсии да бъдат увеличени с 20%, максималните също с 20%, а всички останали да бъдат осъвременени с 5%, и то от 1 юли 2021 г. Ето защо нашето предложение е: това осъвременяване на пенсиите да бъде от 1 януари 2021 г.,

От края на 2009 г. има решение на Комисията по дискриминация, че таванът на пенсиите е дискриминационен и този таван трябваше да падне този таван трябваше да падне през 2019 г., но в края на 2018 г., когато приемахме бюджета, в последния момент той се фиксира на 40% от максималния осигурителен доход. По този начин близо 28 хиляди пенсионери са ощетени от тавана на пенсиите и не получават пълната пенсия, която е необходима. Държавата годишно спестява около 83 милиона от това, при близо 12 милиарда разходи за пенсии, като голяма част от тези 28 хиляди пенсионери, са миньори, водолази, работници от тежката промишленост и ние смятаме, за да се спазва осигурителният принос на всички осигурени лица и да стимулираме хората да се осигуряват на високи доходи, че този таван трябва да отпадне. Какво друго предлагаме? За пореден път нашето законодателно предложение е да бъдат работодателите освободени от задължението да изплащат първите дни за временна неработоспособност. Какви са нашите доводи за това? Първо, има неравнопоставеност между самоосигуряващите се лица и всички останали други лица, които се осигуряват. При самоосигуряващите се лица фонд ДОО поема първите три дни от временната нетрудоспособност, докато при всички останали това се плаща от бизнеса, тоест от работодателите. Също така през 2010 г. всички Вие знаете, че на Националния съвет за тристранно сътрудничество бе приета антикризисна мярка от страна на държавата, като бизнесът беше помолен поради големия дефицит на фонд ДОО да поеме разходите, тоест той да изплаща обезщетенията за временна неработоспособност за първите три дни, като уговорката беше това да бъде временна мярка само за 2010 г., след това стана за 2011 г., от 1 януари 2013 г. тази временна мярка стана постоянна мярка. Сега считаме, че в условията на икономическа криза, във връзка с пандемията, бизнесът е този, който трябва да бъде подпомогнат, така че ние призоваваме всички парламентарни групи да приемат и да гласуват нашето предложение, за да може бизнесът да бъде подпомогнат, тъй като във връзка с пандемията много работници излизат в болнични, в карантина, а някои майки, които няма кой да им помага в отглеждането на децата, когато не са на училище, също ползват болнични.

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Христова. Господин Мирчев и господин Божанков, ако не си поставите маските, ще Ви сполети съдбата на Павел Шопов. Благодаря Ви. Господин Адемов, реплика. Много накратко, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Министър! Уважаема госпожо Христова, с цялото ми уважение към Вашите усилия да направите тези предложения, финансовият ефект от предложенията, които правите, е 3 млрд. 950 млн. 800 хил. лв. И понеже не сте предложили нито един лев увеличение на приходната част на бюджета, това означава, че с това, което е заложено в бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година като трансфер от държавния бюджет 6 млрд. 205 милиона, сега с предложението на госпожа Дариткова с 54 милиона по-малко, излиза, че близо 10 милиарда ще бъде дефицитът на държавното обществено осигуряване. Няма система, която да може да издържи на такъв дефицит и затова Ви моля, когато правите предложения, нека да се съобразявате и с финансовите параметри на тези предложения.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Адемов, не знам как ги сметнахте тези три милиарда или колко, не запомних, но преди малко Вие казахте каква ще бъде цифрата от от мярката – осъвременяването на пенсиите да стане от 1 януари. Мисля, че бяха 605 милиона, ако не греша?! При положение че държавата спестява 82 млн. лв. на година от това, че пенсиите са фиксирани, таванът е 40% от максималния осигурителен доход,

Добре, 161 да е, добре – 161, значи дотук станаха 800 милиона. Разходите на бизнеса за една година, за първите три дни обезщетение за временна нетрудоспособност е близо – миналата година беше 170 милиона, сега е 200 милиона,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Много от нещата по този параграф бяха казани – особено по предложението, което отново парламентарната група на „БСП за България“ прави за преизчисляване на пенсиите. Това е поред може би петото предложение на парламентарната група – никога не се е приемало. Нашата парламентарна група е разчитала на здравия разум и на това, което е записано в документите за управление дори на това правителство. В Програмата за управление на това правителство е записано: преизчисляване на пенсиите, отпуснати до 2010 г. със средния осигурителен доход за 2009 г. Може би това е записано като първата стъпка, в скоба казвам, разбирам, че сега се отказвате от това, което е и изпълнявате други приоритети на програмите си. Но във всичко трябва, като политици, да търсим рационалното зърно. То беше подсказано от някои изказвания в залата. Колко умно и перспективно би било, без да се пипа осигурителната система и особено в частта ѝ на пенсионната система, да започне осъвременяване на пенсиите. Примерно всяка година да се осъвременяват пенсиите две години назад, или както сте предложили във Вашата програма, която сте подписали, за управление, да бяхте започнали с осъвременяване на пенсиите, отпуснати до 2010 г. с базовия доход за 2009 2021 г. – осъвременяване на пенсиите, отпуснати до 2012 г. с базовия доход за 2011 г., и така това напрежение в пенсионната система да бъде решено един път завинаги или да се решава с течение на времето. Иначе, извинявайте, но оставянето на хората

създават напрежение и чувство отново за несправедливост и то е реално, защото един човек със същото образование и със същия трудов стаж, пенсиониран преди десет години, получава два пъти или дори два пъти и половина пъти по-малка пенсия, отколкото сега. Дори над 300-те лева на тази минимална пенсия, която беше гласувана в залата. Тези противоречия трябва да бъдат решени един път завинаги. И правилно беше казано, че те създават такова напрежение в пенсионната система и неговата цена расте цената на това разрешаване на противоречията с годините расте. Затова имаме сега шанса да направим така,

но не само на тези пенсионери, които се пенсионират сега, тази година, а на тези, които ще се пенсионират в бъдеще. Да защитим личните им спестявания в пенсионните фондове, но съща така да запазим и стабилността на осигурителната система. За тази цел е необходимо да въведем ясни и справедливи правила, които реално да отчитат осигурителния принос на лицата, както и на пенсионните фондове, така и към НОИ. Изглежда сложно, но всъщност не е, трябва да се направят две елементарни неща. Първо, справедлива и ясна формула за редукция на пенсията и на лицата, осигуряващи се в универсален фонд, отчитайки целия им осигурителен стаж, така че да не национализираме личните им спестявания и да не залагаме бомба със закъснител в бъдещето на осигурителната система. Второ, право на избор на хората към момента, в който се пенсионират, да прехвърлят спестяванията си към НОИ, когато трябва да получат две пенсии, а не както е предложено – само в рамките на шест месеца. Какво се предлага в момента в промените в КСО, касаещи тези въпроси? Стъпка напред е, да, Вие се съгласихте, че трябва промяна на индивидуалния коефициент или така наречения коефициент на редукция, но също така е стъпка и крачка-две назад. Защо казвам това? Предлагате при редукцията да се отчита целият осигурителен стаж, но и нова редукция, която не е ясна. Осигурителният доход, с който се изчислява индивидуалният коефициент на лицата, родени след 31 декември 1959 г., следва да се намали, като се вземе предвид трансферът от държавния бюджет в размер на 12 на сто от сбора от осигурителните доходи, забележете, на всички осигурени лица за периода от 2009-а до 2015 г. Този трансфер го знае вероятно някой експерт от НОИ и те могат да кажат колко ще е. Ние не го знаем и няма как да предвидим този трансфер какво влияние ще окаже във формулата. И затова Ви задавам два въпроса. Имам и друго, което мога да кажа по тази тема, но на колегите не им се слуша, затова пристъпвам към въпросите и се надявам да ми отговорите като професионалисти. Въпросите са: как точно трансферът от държавния бюджет в размер на 12 на сто от сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009-а до 2015 г. ще се отрази в редукцията на индивидуалния коефициент на пенсията на човека? Защо 12 на сто се взема точно за този период? Ако не се даде ясен отговор на тези въпроси, тази разпоредба ще е напълно излишна. Второто ми отношение е по предложението, което правя заедно с моите колеги относно социалната пенсия за старост. И за да е ясно на колегите, искам да дам един пример. Тази пенсия се отпуска на лице, което е навършило 70 години и има критерии, естествено, защото по-скоро това е социална помощ и трябва доходът на семейството да не надвишава 75 лв. на месец. Можете ли да си го представите, колеги? Значи, този човек ще получи пенсия за старост само ако примерно съпругата му има по-малка пенсия или по-малък доход от 75 лв. Един пример: едно семейство мъж и жена на 70 г. Съпругата получава 167 лв. инвалидна пенсия и съпругът не може да вземе пенсия за старост. Какво трябва да направи той? Да се разведе, за да може да получи такава социална помощ?! Аз няма да продължавам да Ви убеждавам и да защитавам това предложение, защото недоумявам, че няма да го приемете, недоумявам защо нямате аргументи против. Не получих такива и при моите разговори със специалисти от Националния осигурителен институт. Мотивите са, че тези хора, видите ли, лъжат, че тези хора имат доходи вероятно от наем или нещо друго. Тази пенсия е социална помощ и тя трябва да има критерии. Ние не махаме, колеги, критерия. Този критерий си остава, но всъщност малко се завишава, за да може едно нормално възрастно семейство все пак да има някакви доходи, дори и в рамките на 141 лв. Толкова е пенсията за старост, за да може той да си купи поне лекарствата.

Реплики? Няма. Други изказвания? Процедура – заповядайте. Господин Председател, процедурата ми е по начина на водене – отново изпускате заседанието! Отново в залата започва да се вика, да се крещи, да се обиждат народни представители. Единствените две изказвания, които са се случили от управляващото мнозинство, е едно искане

Зад тях подвиквате, обяснявате кой е с маска, кой е без маска, кой изглежда лицеприятно, кой не изглежда. Не Ви е това работата! Работата Ви е да водите заседанието! Господин Свиленски, нямате никакво основание за думите, които казахте. Аз отговарям за реда в залата и за спазването на Правилника. Но единствената правилна забележка беше по това, че допускам подвиквания в залата, тя беше от Вашите съпартийци. При следващото подвикване, независимо откъде е, ще наложа дисциплинарна мярка „порицание“. Надявам се да останете доволен.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

Накрая сме и на два дебата, единият от които е за Здравноосигурителната каса, другият е за държавното обществено осигуряване. Това са все важни общественозначими социални системи и виждам, че тук в залата единствен, който води този дебат, е нашата политическа сила отляво и нито едно изказване отдясно, с изключение на това заучено положение, което разиграха… ПРЕДСЕДАТЕЛ Извинявайте, господин Председател, това е изключително важно за дебата, който водим – нито едно изказване в подкрепа или в отричане на това, което ние предлагаме, имам предвид в интерес на това дебатът да бъде конструктивен. Казвам го с добро чувство към всички, които са в залата. Искам да видя Вашите аргументи по отношение на това, което Вие предлагате, кои са положителните страни и защо никой от Вас не иска да ги защити.

сте предлагали преизчисления на пенсиите, след това ние многократно сме ги предлагали през нашите алтернативни бюджети, Вие винаги сте ни обвинявали в разходване на огромни средства, с което ощетяваме други групи от хора. Днес, когато давате милиард и 700 милиона повече за пенсии, не искате този изключително справедлив подход, който запазва пенсионния модел в държавата, в България. моят въпрос към Вас е: Вие какъв осигурителен пенсионен модел се стремите да предложите на българските граждани за следващите години и колко средства ще струва, така че да възтържествува справедливостта?

Това предлагате Вие днес на българските граждани. Ами станете и си защитете Вашите мерки и Вашите средства по начина, по който ги разходвате – колко ефективни те ще бъдат така предложени на българските граждани и каква справедливост имат те по отношение на всички онези, които са допринасяли към системата? Реплики? Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията.

Прекратете гласуването

на т. 7 от § 8. Гласували 164 народни представители: за 60, против 68, въздържали се 36. Предложението не е прието.

предложението на народния представител Георги Гьоков и група народни представители, свързано с точка 17 на § 8, неподкрепено от Комисията. Гласували

неприето от Комисията. Гласували 165 народни представители: за 70, против 68, въздържали се 27. Предложението не е прието.

1. Създава се нова ал. 19: „(19) Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, имат право на представително и униформено облекло при условията и по реда, определени от Министерския съвет за работещите по служебно правоотношение.“

и § 11 по вносител. Гласували 153 народни представители: за 105, против 46, въздържали се 2. Предложението за текстовете на параграфи от 9 до 11 по вносител са приети.

САВЕКЛИЕВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12: „§ 12. В 4-месечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет определя реда и начина за прилагане на чл. 70, ал. 10 и 19 от Кодекса за социално осигуряване в наредбата по чл. 106 от същия закон.“ Предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители.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

стаж. (2) През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.“ По § 13 има предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става §14: „§ 14. §14: „§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г. с изключение на: 1. Параграф 8, т. 1, буква „а“, която влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Приложение № 2 към чл. 14. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 2. Приложение № 3 към чл. 15, ал. 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 3. Приложение № 4 към чл. 16. Комисията подкрепя текста на вносителя за Приложение № 4. По Приложение № 5 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на Приложение № 5: според таблицата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, На първо място, бих искала да изкажа благодарност към онези от Вас, които подкрепиха проекта за бюджет на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Не е никак пресилено да се твърди, че с това Ваше решение станаха реални важни политики, водещи до укрепване на социалната защита за милиони български граждани. От 1 януари 2021 г. близо 770 хиляди пенсионери с пенсии в минимални размери ще получат увеличение на пенсиите с 20 на сто. Увеличението на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се отрази благоприятно на доходите на още около 230 000 пенсионери, които към 2020 г. получават пенсия над минималния размер на съответния вид. Също от 1 януари 2021 г. с увеличението на максималния размер на пенсиите до 1440 лв. 25 600 от общо 43 000 пенсионери, размерът на чиято пенсия е ограничен на 1200 лв., ще получат пенсията си в действителен размер. Заложеното увеличение на пенсиите с 5 на сто от 1 юли 2021 г. обхваща доходите на над 2 милиона и 100 хиляди пенсионери. Заслужава си да се отбележи, че увеличението е над инфлацията от 2,1 на сто за следващата година. И ако към това се добавят и планираните еднократни допълнителни суми към пенсиите в размер на 50 лв. за периода от януари до март 2021 г., има всички основания да се очаква, че в приетия законопроект ще се постигне чувствително увеличение на доходите на възрастните хора у нас през следващата година. За много от тях тази сума ще бъде значително по-висока от евентуалното преизчисление. Радвам се, че успяхме да Ви убедим, че тези параметри не жертват финансовата стабилност на държавното обществено осигуряване нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план. Доказателство е, че заложеният в бюджета за 2021 г. дял на трансфера за недостига от средства от общите разходи е само с 0,4 пункта по-висок от този, заложен в бюджета за 2020 г. От 41,4 на сто в Закона за тази година, трансферът за недостига нараства до 41,8 на сто от разходите през следващата година, но наред с това, по-големите разходи не са изцяло за сметка на допълнителен трансфер от централния бюджет. Една немалка част, близо 55 на сто, се покрива от увеличените приходи от осигурителни вноски. Бих искала в заключителното си изказване да отговоря и на някои от въпросите, които бяха поставени. Вноската от 12 на сто, госпожо Желева, за която Вие попитахте, е вноската, която държавата плащаше в периода 2009 – 2015 г., и води до намаление на общата стойност на редукция на индивидуалния коефициент, защото редукцията на този коефициент се изчислява, както знаете, като съотношение между вноската от универсален пенсионен фонд и вноската от фонд „Пенсии“, тоест с 12 пункта се увеличава вноската за фонд „Пенсии“. Само включването на вноската от страна на държавата от 12 на сто води до намаляване на стойността на редукцията от около 20,3% на 16%. Когато вече се включи и целият стаж, редукцията намалява допълнително до около 9% и това ще бъде решението, което ще се отнася до всички тези жени, които предстои да се пенсионират 2021 г. – 2022 г. и за тези от тях, разбира се, които имат пълния 36-годишен стаж. Редукцията, разбира се, е различна за всеки един от пенсионерите, съобразно стажа му. Аз се отнесох с изключително уважение и разбиране към Вашите предложения по отношение на примера за възрастните хора, който дадохте, но това, което Ви предлагаме като решение, е тези възрастни хора не да получават плащания, на които нямат право през социалното осигуряване, а по-скоро да бъдат по подпомагане в аспекта, в който Вие поставихте този въпрос. Предложените промени в начина, по който се изчислява размерът на пенсиите за лицата, родени след 31 декември 1959 г. и осигурени в универсалните пенсионни фондове, ще укрепи доверието в българския пенсионен модел. Следващите месеци предстои много усилена работа, за да бъдат разработени необходимите промени в подзаконовата нормативна уредба. Силно се надявам, че в рамките на заложения в Закона 4-месечен срок, в който Министерският съвет трябва да приеме промените в съответните процедури, всички заинтересовани страни ще имат готовност да се включат в обсъжданията. Важно е да си даваме сметка, че в условия на демографски промени, когато хората в трудоспособна възраст ще намаляват, а хората в над трудоспособна възраст ще нарастват, политиките за насърчаване на спестяванията за пенсия, без значение под каква форма, са от особено значение, за да могат възрастните хора да разчитат на по-добър жизнен стандарт след пенсиониране. От друга страна, солидарността е била и винаги ще бъде водещ принцип на осигурителна защита – и от икономическа, и от социална, и от политическа гледна точка. В интерес на всички нас е да съхраним солидарността и да я пазим. Тя е инвестиция в бъдещето на българското общество. Между първо и второ гласуване бяха получени голям брой предложения. Нещо подобно със сигурност обогатява дебата, защото позволява да бъдат взети предвид различни гледни точки. С някои изключения, повечето от предложенията бяха логически обосновани, с добре подбрани и представени по подходящ начин аргументи. Онези от предложенията, които бяха приети, със сигурност ще подобрят качеството на Закона и съгласуваността му с други политики и отделни инициативи. Що се отнася до другите, мога да споделя позицията си по част от тях. Например, че увеличаването на отчисленията за данъци и осигуровки от дохода на най-квалифицираните работници и служители и допълнителното разтваряне на недостига от средства в държавното обществено осигуряване заради твърде амбициозни предложения в разходната му част, не е пътят, който ще изведе България по-бързо към устойчив икономически растеж и възстановяване на пазара на труда. Така голямото желание да бъде коментирано Вашето предложение за максималния осигурителен доход бих искала да го коментирам по следния начин: в условията на несигурна икономическа среда не е добре да се увеличават разходите за труд, без връзка с по-голяма производителност на труда. Много по-разумно е на високотехнологичните компании и производства, на тези компании, които се занимават с информационни и комуникационни технологии, на секторите с висока добавена стойност да им оставим на разположение оборотни средства за инвестиции за растеж. Знаете, че предложихме в началото при оформянето на бюджета 3200 лв. максимален осигурителен доход, но след консултации със социалните партньори се върнахме на старите нива. Не се прие увеличението на данъчно-осигурителната тежест за хора с висока квалификация и се възприе това като негативен стимул за сектори, които имат, отново повтарям, висока добавена стойност. Така остават повече пари в хората и в компаниите за инвестиции, а в хората – за възможности да участват в доброволни фондове. Вашите предложения всъщност не се приемат и защото биха довели до дефицит от почти 483 млн. лв., за който няма съответно приходна страна. Много се говори за краткосрочните обезщетения. Например беше изтъкнато, че е грешка, че минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица не се увеличава допълнително над предложените 12 лв., като бързам все пак да подчертая, че тези 12 лв. са току-що увеличени от 1 октомври 2020 г. В отговор трябва да уточним, че за поредна година минималната работна заплата обаче се увеличава. Това подобрява защитата срещу риска „безработица“ за най-уязвимите от наемните работници, защото, както е известно, паричното обезщетение за безработица се изчислява като 60 на сто от осигурителния доход за последните 24 месеца преди загуба на работа. Ако работещ на минимална работна заплата загуби работата си не по негово желание и не е получавал парично обезщетение за безработица в последните три години, той ще може да разчита на по-високо обезщетение за безработица. Но всъщност не е ли по-добре, ако изобщо не се налага на тези хора да ползват парични обезщетения за безработица? Не е ли по-изгодно за държавата вместо да се увеличават разходите за пасивни мерки на пазара на труда, да бъдат създадени условия за превенция на загубата на работни места и за по-бърз преход от безработица към заетост? Не е ли по-благоприятно за бизнеса, ако работниците и служителите остават на работните си места и създават добавена стойност, а активно търсещите хора да се включват в заетостта? Не е ли по-добре за самите работници и служители да са на работните си места и да пазят в цялост трудовите, социалните и здравните си права, вместо да стоят вкъщи и да получават няколко десетки лева на ден от осигурителната система? Разбира се, че е по-добре. обществено осигуряване са осигурени 300 млн. лв. за запазване на работни места в засегнатите от COVID-19 криза предприятия, а допълнителни средства ще бъдат мобилизирани през европейски структурни и инвестиционни фондове. Отделно към това от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активни мерки на пазара на труда са предвидени допълнителни 10 млн. лв. Говори се също и за обезщетенията за майчинство. В духа на дискусията се загатна, че увеличаването на паричните обезщетения за майчинство трябва да бъде приравнено на минималната работна заплата за страната като една от мерките за подобряване на демографското развитие на населението. Тук нека да напомним още веднъж, че България остава една от държавите – членки в Европейския съюз, с най-продължителен период на платено майчинство – 410 дни, 45 от които са преди раждането. За първата година след раждането майките могат да разчитат на 90% от осигурителния си доход за последните 24 месеца, и както е записано в Кодекса за социално осигуряване, дневното парично обезщетение при бременност и раждане не може да бъде по-малко от минимална дневна работна заплата за страната. Така че вече това е факт, търсената връзка между минималната работна заплата като стандарт за определяне на размера на обезщетението при майчинство за първата година е налице. Що се отнася до изравняването на обезщетението при майчинство за втората година с минималната работна заплата, добре е да си даваме сметка за последствията. Може да се получи така, че работеща майка, наета на минимална работна заплата, да има по-ниски разполагаеми доходи след удръжки за осигуровки и данъци, отколкото неработеща жена, получаваща парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. За някои родители размерът на обезщетението през втората година може да се окаже по-голям, отколкото е бил през първата, просто защото минималната работна заплата расте. Вероятно ще се намерят хора, които да приемат подобни обстоятелства за справедливи. По-вероятно е обаче да се получи обратното и да има повече несъгласни с такъв подход. Съвсем отделен е въпросът как подобна мярка ще доведе до повишаване на раждаемостта или до друг положителен за демографското развитие на населението ефект. Ще се радвам да продължим тази дискусия и в бъдеще, разбира се, със съответните аргументи и базирани на научни изследвания доказателства. В заключение, смея да изтъкна, че приетият днес от Народното събрание бюджет на държавното обществено осигуряване за 2021 г. е разумен и реалистичен бюджет, който ще съдейства за по-доброто и по-бързото възстановяване на българската икономика и на пазара на труда. Заложените в него политики са добре синхронизирани с намеренията в други сектори на държавното управление, а това гарантира висока ефективност и ефикасност на планираните публични средства. Не на последно място, чрез този бюджет се прави важна крачка напред към заздравяване на архитектурата на българския пенсионен модел, а това е нещо, от което всички български граждани са заинтересовани, било то в качеството им на настоящи или на бъдещи пенсионери. Благодаря Ви за вниманието и още веднъж благодаря за подкрепата.

на 29 октомври 2020 г., приет на първо гласуване на 6 ноември 2020 г. С Доклада ще ни запознае госпожа Ангелова. Благодаря, госпожо Министър. Довиждане! моля за допуск в залата на госпожа Росица Велкова – заместник-министър на финансите. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

Уверявам Ви, че ще влезем в световните медии като единствената страна в света, когато за първи път се гледа бюджет без министър на финансите. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Съвсем сериозно, не е добре да влизаме в тази класация. Благодаря Ви. Поканете министъра и да започнем.

предложение на народния представител Юлиан Ангелов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Йордан Йорданов и група

на ред 1.2.1. „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ числото „1 134 863,2“ се заменя с „1 189 863,2“. е) на ред 2. „Капиталови разходи“ числото „2 463 821,6“ се заменя с „2 500 821,6“. ж) на ред 2.1. „Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт“ числото „2 014 826,6“ се заменя с „2 051 826,9“. з) на ред 5. „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ числото „81 100,0“ се заменя с „881 100,0“. и) създава се нов ред 5.4. „Фонд „Общински пътища 100 000,0“. й) създава се нов ред 5.5. „Фонд „Устойчиво развитие

477,9“. м) на ред 1. „Предоставени трансфери за:“ числото „15 085 803,5“ се заменя с „15 099 877,9“.

Предложение на народния представител Александър Иванов и група. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дора Илиева Янкова: „В чл. 1, ал. 2, II на ред 5.1. за предотвратяване, овладяване

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2021 г. по приходите, помощите и даренията, както следва: по приложената в Доклада таблица. (2) Приема държавния бюджет за 2021 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва: по приложената в Доклада таблица. (3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2021 г., както следва: по приложената в Доклада таблица. (4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2021 г., както следва: по приложената в

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колега Министър, уважаеми колеги! Първата точка е ключова и неслучайно е поставена на специално обсъждане, тъй като тя като огледало отразява цялостната бюджетна политика на всяко правителство, в това число в детайли и политиката по отношение на бюджетните приходи и разходи. Уважаеми колеги, нашето предложение почива отново, както винаги, на европейските подходи – първият критерий. Вторият критерий е тежката ситуация, в която се намира България и други страни заради COVID-19. Първо, уважаеми колеги, ние предлагаме две основни промени в числата от бюджетните приходи и бюджетните разходи. По отношение на бюджетните приходи ние предлагаме увеличение с 1 млрд. 34 млн. лв. След малко ще коментираме. Основният източник на тези допълнителни 1 млрд. 34 млн. лв. са, разбира се, приходите, свързани с промяна в данъчното облагане или по-точно облагането на физически лица и въвеждането на прогресивната скала. По отношение на бюджетните разходи ние предлагаме над 500 млн. лв. или точно 511 млн. 100 хил. лв. по-големи разходи в сравнение с предложеното от правителството на ГЕРБ и техните поддръжници от „Обединени патриоти“. Така че предлагаме по-високи приходи, предлагаме по-високи разходи.

Уважаеми колеги, още в самото начало искаме да кажем, че тази промяна в бюджетните приходи и разходи води до подобрение на бюджетното салдо на България и реализацията на нашето предложение би довела до намаление на бюджетния дефицит на Република с 509 млн. 481 хил. лв. Тоест, нека да обобщим – предлагаме по-високи разходи, по-високи приходи, но увеличението на приходите е по-голямо от разходите, така че нашата разгърната социална програма в този бюджет и отразено в т. 1 е на основата на запазване на фискалната дисциплина и намалението на бюджетния дефицит на страната. Първо, уважаеми колеги, увеличението на бюджетните разходи и приходи в брутния вътрешен продукт е свързано не само с бюджета за 2021 г.,

в това число движение в посока на над 41 – 42% поетапно и достигане на средните показатели на Европейския съюз: Дания – 55%, Австрия – 55%, Белгия – 55%, Словения, Нидерландия – 50%. На следващо място, ние увеличаваме бюджетните разходи, както и другите европейски и развити страни в условията на COVID-19. Уважаеми колеги, това, което предлагате Вие в бюджета, е: за помощ на фирмите – 0,05% от брутния вътрешен продукт. Половин процент! Какво предлагат другите страни от Европейския съюз? Първо, средният показател за Европейския съюз е 4,31%,

Благодаря Ви за въпроса, тъй като имам статистиката, извадих я, очаквах, че някой ще пита за Япония – 21% от брутния вътрешен продукт. При това Япония, уважаеми колеги, държавният дълг към брутния вътрешен продукт е уникален! Той е 220% и въпреки това японците заделят 21%, а България – предлагате Вие: 0,05%!? В Съединените щати е 13%. Така че ние предлагаме подходи на европейските страни, на развити страни – на развиващи се страни! – с увеличението на дела на бюджетните разходи в брутния вътрешен продукт в условията на криза. Освен това ние предлагаме промени в данъчната политика, свързана с данъка за добавена стойност. Ние вече коментирахме, но то е отразено в чл. 1, че ние предлагаме намаление на приходите от ДДС върху лекарствата и свалянето на ДДС от 20% на 9%. Уважаеми колеги, какво правят другите ни партньори? Испания – 4% ДДС върху лекарствата; Хърватия, Кипър, Литва и Унгария – 5%,

колко – на 9%, а запазвате ДДС на 20% върху лекарствата. Освен това по отношение на бюджетните приходи възникваше въпросът: как се осигуряват 1 млрд. 850 млн. лв. повече приходи, отразени в чл.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

Благодаря, господин Ерменков. Втора реплика? Няма. За дуплика – господин Гечев. Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Ерменков, ще Ви дам един пример – какво правят нашите европейски партньори! Франция,

и 60 млрд. евро от бюджета на Франция. Общо 100 милиарда! Тоест, ако при нас системата е 60/40, там е 40/60, тъй като френската държава е решила, че ще вложи общо 100 милиарда само в избрани отрасли: зелена икономика с висока добавена стойност и висока конкурентоспособност. Но това ще Ви го обясни в детайли утре нашият колега Драгомир Стойнев, който познава в детайли френската икономика, по понятни причини.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

контрастът да разберете с нас. Става въпрос за Плана за възстановяване и устойчивост. Неслучайно настояваме ние от левицата той да се гледа в българския парламент, защото този план индиректно, и даже директно трябва да бъде обвързан с бюджета на всяка една страна. Защото този план трябва да доведе до устойчиво развитие, трябва да финансира необходимите реформи, тъй като държавите членки имат проблеми относно разходната част, затова идват тези средства от Европейския съюз – да могат да заместят именно тази разходна част, която липсва, в отделните държави и, разбира се, най-важното е да проведат нужните реформи, така че, господин Министър, знаете Вие, да има, да увеличим потенциала за икономически растеж, защото ние можем да мечтаем за голям икономически растеж, но сами разбирате, че потенциалът ни е нисък. Какво правят европейските държави? Ако за България примерно Планът е 12 милиарда, нашият план е 12 милиарда – ни повече, ни по-малко. И тук колегата Гечев беше изключително прав, защото Ви спомена следното: Ако за Франция е 40 милиарда, Планът е общо 100 милиарда, колеги, 60 милиарда идват от бюджета. Те не разчитат единствено и само на европейското финансиране, а има и бюджетно финансиране. Това е нещо, което липсва в този бюджет. Защо? Защото ние въобще не знаем какво ще правим. Ако колегите от Европа финансират: 30 милиарда зелена икономика; подобряване конкурентоспособността – 36 милиарда; забележете, намаляване на социалните разходи за младите хора – 36 милиарда; намаляване на производствените разходи за фирмите – готови са да финансират веднага средства, приблизително 20 милиарда; дигитални инвестиции – 7 милиарда; инвестиции в хидроенергетиката – 2 милиарда евро, какво предлага българската икономика и българското правителство? Оставам настрана любимото Ви саниране за милиарди, защото там все още не знаем какъв е ефектът, но: укрепване на капацитета на Медицинския институт на МВР – 73 млн. лв.; модернизация и развитие на психиатричната помощ – 34 млн. лв.; развитие на национална система за спешни повиквания 112 – 57 млн.

Говорим точно за това предприятие, което е финансирано с европейски средства, изградихме такъв Интермодален терминал, сега, колеги, същият в Горна Оряховица за 188 млн. лв. ще го направим, на някой само и само след това да му го дадем за без пари. Това е разликата между развитите икономики и нас. Ние искаме по-скоро, господин Министър, от Вас да кажете кои са именно тези политики, тези стимули, които ще направят нужните реформи с този бюджет, които Вие ще ги стимулирате, за да направите нужните реформи, така че да увеличите потенциала, или това, което от ГЕРБ искат най-вероятно, едни проекти, които са изостанали във времето да направим нещо като нова оперативна програма, да се прикачим към финансирането, да отклоним тези средства, ефектът отново да бъде нулев и после да се сърдим, че от Европа излизат с резолюции, които казват, че в България средствата се харчат изключително непрозрачно! Колеги, неслучайно от левицата искаме този план съвместно с бюджета да се гледа едновременно. За съжаление, писмото е изпратено и до председателя на Народното събрание, и до всички председатели на парламентарни групи, виждате и от Европа какво е тяхното мнение, така че да имаме наистина бюджет, който да отговаря на очакванията на българските граждани, да осигури спокойствие на българските граждани, да няма този хаос, който е в момента и наистина, така както и ние, и Вие – мислим за просперитета на държавата, а не по-скоро да отбием номера и да хвърляме прах в очите на нашите европейски партньори. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП Не виждам. Следващо изказване – господин Тишев, заповядайте.

всички бюджети през последните четири години, които ни се представят от това правителство, ние виждаме поне, заложени едни и същи приоритети – образование, здравеопазване, социална, пенсионна система, отбрана. Разбира се, за следващата година един от приоритетите ще бъде борбата с COVID-19. Ако направим един бърз разрез на тези приоритети, стигаме до следния извод: Например да вземем образованието. Колеги, увеличението на работната заплата на българския учител не може да бъде цел или приоритет. Там може да бъде мярка, а не цел. Цел може да бъде повишаване на качеството на образованието или намаляването на функционалната неграмотност на българските деца, или увеличаването на техните знания. И не само да го заявим като цел, а да кажем ние какви проценти гоним тук, какво увеличение търсим, нали? А иначе така просто подхвърлено: образованието е приоритет, без да има нищо конкретно в бюджета, ние това не го приемаме. Здравеопазване. Ясно е, че ще се борим с пандемията. Ама какви цели си поставяме: повишаване на здравеопазването ли, или пък по-добър достъп до лекар, до специалист, до аптека на българските граждани и пациенти. Това, че увеличаваме парите в сферата на здравеопазването, по какъв начин води до подобряване на обслужването на българските пациенти? По никакъв. Защото това е една нереформирана система, а всички знаем, че колкото и пари да налеем в една нереформирана система, те няма да стигнат. И тук, между другото, настоящият финансов министър в качеството си на здравен такъв, би заявил: ние ще предложим, пък ще приемем тотална промяна на здравноосигурителния модел в България, или ще променяме тотално финансирането на здравната система. Нищо подобно! Тези заявки, обещания потънаха като вода в пясък. Пенсионна система. Заложили сме 5% увеличение. Ама това не е увеличение, това е компенсация. Швейцарското правило компенсира пенсиите, то не ги увеличава. Затова ние всяка година повтаряме, че трябва да има актуализация, която е истинско увеличение, съответно това увеличение е и справедливо за всеки един от пенсионерите. Ще обърна внимание на една област, която пък никога не е приоритет в бюджетите на настоящото правителство, и това са общините. Особено в настоящата ситуация, общините са най-потърпевши. Дефицитите в общините, за разлика от държавния бюджет, където ние ще го завършим на няколко процента дефицит тази година, там са двуцифрени – за 2020 г. в общинските бюджети, от друга страна пък, общините са на първа линия в битката с COVID-19. Къде са компенсациите в държавния бюджет за българските общини? Ами няма ги! Ето в момента например с очакваното отново затягане на мерките, тоест нови ограничения, натискът върху общините от местния бизнес отново ще се увеличи. Тоест пак ще искат, което е в рамките на нормалното, разбира се, да отлагаме ли, да намаляваме ли местните данъци и такси. Откъде ще ги вземат в приходите си общините тези пари?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! За съжаление, сме ограничени от регламента и във времето за изказване, затова ще се опитам съвсем накратко да направя няколко извода на този проектобюджет, който днес обсъждаме и предлагате за гласуване. Ще се опитам да споделя с Вас няколко основни извода като основа за дискусия и разговор, тъй като ситуацията в икономически план се усложнява и тя ще доведе до много сериозни проблеми, които отсега трябва да се имат предвид, предвид динамиката на процесите. На първо място, в макроикономическата прогноза са заложени твърде оптимистични очаквания за икономически растеж и на тази база са планирани едни фискални параметри, които поставят под риск тяхно изпълнение. На второ място, прогнозата за заетост и безработица изглежда твърде оптимистична, базирайки се на настоящите данни на Националния статистически институт и на Агенцията по заетостта. Това, което е необходимо и което не намирам аз в бюджета, е ясно прецизиране на мерките за преодоляване на кризата от COVID-19. На следващо място, въпреки ниското ниво на държавен дълг към брутния вътрешен продукт към момента, темпът на нарастване на държавния дълг се ускорява значително и е необходимо много внимателно да се процедира и задълбочено да се аргументира необходимостта от поемането на нов дълг в следващите години. На пръв поглед планираните приходи изглеждат реалистични, но единствено и само ако оптимистичният сценарий за макроикономическо развитие се случи. При внимателния анализ на фискалните параметри много трудно се установява пряката връзка на политиката и мерките за преодоляване на кризата. Действията в тази посока са трудно различими от общата политика на правителството. И на последно място, но не и по значение, по механизма за възстановяване и устойчивост, по който България може да използва около 6 милиарда грантове и 4 милиарда заеми, е необходимо държавата да има национален план за възстановяване и устойчивост като част от една национална програма за реформи, която е необходима, а тези планове трябва да съдържат ясна и конкретна програма за инвестиции и реформи за следващите години. Завършвам. Анализът на допълнителните разходи, свързани с кризата от коронавируса, за 2021 г. са приблизително в размер на 2 млрд. 800 млн. лв. 800 млн. лв. – няма да се спирам върху разбивката, но това, което е необходимо, е да се изготви една нормативна регламентация за категоризирането на определените разходи като относими или неотносими към пандемията от COVID-19 и последиците от нея. В противен случай едни традиционни разходи, които прави всяка година правителството, по някакъв начин се смесват с конкретни ангажименти и мероприятия, които трябва да се имат предвид за неутрализирането на последствията за българската икономика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Ламбев. Реплики? Не виждам. Колеги, понеже има заявени още изказвания, ще дам думата на госпожа Янкова да се изкаже сега, или господин Данчев. С това ще приключим за тази вечер, защото ще стане 20,00 ч. Утре дебатите ще продължат по тази точка.

Намаляване на брутния вътрешен продукт, срив в чуждестранните инвестиции, увеличаваща се безработица, нарастващ бюджетен дефицит, нарастващ държавен дълг. Всичко това са факти, които за всеки трезвомислещ човек са ясен знак за сериозни проблеми в икономиката на България. Разбира се, в моменти на криза бюджетните дефицити са допустими, но само ако са насочени към преодоляване на последствията от кризата и запазване и възстановяване на икономическата активност. Следва да се отбележи, че според критериите на Международния валутен фонд мерките за стимулиране на икономиката трябва да са таргетирани, тоест да са насочени към тези, които реално страдат от икономическия шок. С други думи, за да се намали ефектът на кризата, помощта трябва да отиде в тези, които са понесли тежък удар от нея. До момента няма никакъв анализ кои сектори в каква степен са засегнати от кризата, липсва ясен план за възстановяване на икономиката, вместо визия за модернизация и развитие, за подкрепа за малкия и семейния бизнес, за привличане на инвестиции и насърчаване на иновациите и зелената икономика, имаме предложение за крайно неефективно изразходване на публичния ресурс. Всъщност огромната част от правителствените мерки в този бюджет няма как дори косвено да бъдат свързани с борбата с COVID-19. Обяснението на правителството, че повишените разходи са щели да стимулират потреблението, а оттук и икономиката на страната, са несъстоятелни, тъй като огромната част от потребителските стоки са от внос и голяма част от повишеното потребление ще отиде в полза на чужди икономики. Реактивното частно потребление може да се свие допълнително през 2021 г. поради несигурност от неясното бъдеще и спестяване от страх. Този бюджет, с тази бюджетна рамка на приходите и разходите, ще увреди трайно финансовата стабилност на България, защото се раздават милиарди, които не са обезпечени

Средствата в този бюджет не са насочени към провеждането на смислени антикризисни мерки и политики, нито пък за осъществяване на необходимите и дълго отлагани структурни реформи. Този бюджет няма да подпомогне на най-засегнатите от COVID-19 групи в нашето общество. За съжаление, парите няма да достигнат нито до бизнеса, нито до хората в крайна нужда и затова ще гласувам против него. Благодаря Ви.